продължаваме с Доклада на Комисията по правни въпроси. Заповядайте да представите Доклада. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2017 г. На свое заседание, проведено на 22 ноември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за физическото възпитание и спорта, № внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2017 г. На заседанието присъстваха от Министерството на младежта и спорта: господин Красен Кралев – министър, госпожа Ваня Колева – заместник-министър, господин Асен Марков – главен секретар, и господин Васил Пеловски – директор дирекция „Правно и нормативно обслужване“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Кралев, който посочи, че с него се предлага систематизирана и кодифицирана нормативна уредба, посветена на спортните организации. Създава се правна възможност спортен клуб да бъде регистриран като търговско дружество, като се запазва действащото правило за финансиране само на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Законопроектът въвежда нови изисквания относно лицензирането на федерациите, основанията за отнемането на лиценза и борбата против употребата на допинг в спорта. С предлагания Проект на закон се регламентира стопанисването, използването и поддържането на спортните обекти, като се предвиждат два механизма за предоставяне – отдаване под наем и учредяване на ограничени вещни права (право на ползване и право на строеж). Въвежда се изискване към участниците в търга или конкурса за представяне на конкретна програма за поддържане и управление на спортните обекти. Предвидена е възможност за безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права върху публична държавна или общинска собственост само по отношение на имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности с национално, съответно общинско значение в областта на спорта. Господин Кралев посочи, че Законопроектът предвижда въвеждане на принудителни административни мерки и по-високи размери на глобите и имуществените санкции за нарушения на антидопинговите правила и за извършване на дейност от федерация, която не е лицензирана, и от спортен клуб, който не е вписан в регистъра. В дискусията взеха участие народните представители Тодор Байчев, Пенчо Милков, Христиан Митев, Филип Попов, Валери Жаблянов и Данаил Кирилов. Господин Байчев и господин Милков поставиха въпроси относно промяната на здравния статус на българските деца чрез спорта и липсата на високи спортни постижения, лицензионния режим на спортните федерации, инвестициите в спортните съоръжения и контрола върху обществените отношения. Господин Попов и господин Жаблянов поставиха въпроси относно промяната на дефиницията за свързани лица, професионалните лиги, организирания спортен туризъм и студентските спортни клубове. Господин Кирилов и господин Митев изразиха подкрепата си за предложения Законопроект, като господин Кирилов посочи, че голяма част от проблемите, които са затруднявали спортната дейност, са намерили ефективни правни решения, обосновани от практиката и подкрепени от съответните организации. Той заяви, че предложеният Законопроект е систематизиран и съобразен с основните правни решения, като се запазват съществуващите и се развиват допълнителни форми, позволяващи точното установяване на правата на субектите при експлоатацията и поддръжката на спортните съоръжения. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25,

„ДОКЛАД на Комисията по образованието и науката относно Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 22 ноември 2017 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2017 г. заседанието взеха участие: от Министерство на образованието и науката професор Иван Димов – заместник-министър, Йорданка Петрова – парламентарен секретар, от Министерство на младежта и спорта – Красен Кралев – министър, Ваня Колева – заместник-министър, и Радослав Костадинов – парламентарен секретар, председателят на Съвета на ректорите професор Любен Тотев, ректорът на УНСС – професор Стати Статев, ректорът на Националната спортна академия професор Пенчо Гешев, Синдикат на българските учители – Ивелина Антова, Независим учителски синдикат – Иван Алексиев, и Национално представителство на студентските съвети – Яна Вангелова, както и представители на неправителствени организации и медии. В Комисията по образованието и науката са получени становища от: Министерство на образованието и науката, Национална спортна академия и Университет за национално и световно стопанство. Законопроектът бе представен от Ваня Колева – заместник-министър на младежта и спорта, която подчерта, че Проектът на закона за физическото възпитание и спорта цели да отговори на новите изисквания и потребности на обществото в сферата на спорта и физическата активност. Законопроектът предлага система за регулация на спорта, която осъвременява и систематизира действащата нормативната уредба. Проектът съдържа 15 глави и 153 члена, систематизирани са и са разписани на ниво закон множество процедури, които в момента са уредени в различни нормативни актове. Със Законопроекта се създава възможност спортните клубове да бъдат регистрирани и като търговски дружества. Въвеждат се нови изисквания към спортните клубове и спортните федерации, които целят засилване на контрола над дейността им. Въвежда се безсрочна спортна лицензия за федерациите. Проектозаконът предвижда създаване на национална параолимпийска организация. В предложения Законопроект допинговият контрол и борбата срещу употребата на допинг в спорта е съобразена със Световния антидопингов кодекс. Създават се условия за ефективно използване и качественото обновяване на съществуващите спортни бази – предоставяне на концесия по реда на Закона за концесиите, отдаване под наем или учредяване на право на ползване или право на строеж. Предвидено е финансово подпомагане с публични средства единствено за дейности, с които се осъществява държавната политика в областта на спорта. Урежда се възможността за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово от висшето училище и от Министерство на образованието и науката. Съгласно Законопроекта физическата активност, физическото възпитание, спортът и спортно-туристическата дейност в системата на предучилищното и училищното образование са част от образователния и възпитателния процес. Проeктът дава възможност, по предложение на министъра на младежта и спорта и с разрешение на министъра на образованието и науката, след завършен VII клас, да се приемат медалисти от европейски, световни и олимпийски състезания без отчитане на резултатите от национално външно оценяване. Предлага се училищата да имат право да разкриват паралелки по един или няколко вида спорт, след завършен VII клас, по реда на Закона за предучилищното и училищното образование. Със Законопроекта се въвеждат задължителни занимания по физическа активност, физическо възпитание и спорт във висшите учебни заведения – 60 часа годишно за студентите за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Създава се регистър на треньорските кадри. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Станислав Станилов, Ирена Анастасова, Анелия Клисарова, Таня Петрова, професор Пенчо Гешев. Народните представители изразиха мнение, че Законопроектът отговаря на нарасналата необходимост от осъвременяване на законовата регламентация в областта на младежта и спорта. Изказано бе несъгласие с дадената със със Законопроекта възможност научните изследвания в системата на физическата активност, спорта и физическото възпитание да се осъществяват освен от Националната спортна академия „Васил Левски“, от специализираните спортни катедри в други висши училища и от спортни федерации и други ведомства и организации. Изказано бе притеснение от становището на Национална спортна академия не само спортните дейности в свободното време на учениците, но и часовете по учебен план да се провеждат от педагогически специалисти с професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“ или „треньор“ по вид спорт. На поставените от народните представители въпроси подробно отговориха министър Красен Кралев и заместник-министър Ваня Колева. След проведено гласуване с резултати: „за” – 12 гласа, „против“ – 6 и „въздържали се“ – 0, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2017 г.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Борисов. Следва Доклад на Комисията по здравеопазването, който ще ни бъде представен от д-р Венка Стоянова. Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Предоставям на Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 9 ноември 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2017 г. На заседанието присъстваха министърът на физическото възпитание и спорта господин Красен Кралев, заместник-министърът на здравеопазването госпожа Светлана Йорданова, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министър Красен Кралев. своето изложение той отбеляза, че по време на изготвянето на Законопроекта разпоредбите му са коментирани и обсъждани с представители на академичните среди, със спортни федерации, с правителствени и неправителствени организации – национални и международни, осъществяващи и развиващи дейност в областта на спорта, както и със специалисти в областта на медицинския контрол, антидопинговите правила и други. Министърът посочи, че приемането на нов закон, който да замени действащия Закон за физическо възпитание и спорта, е предвидено в приоритет 21.1 от Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г. Проектът на нов закон цели да отговори на новите изисквания и потребности на обществото в сферата на спорта и физическата активност. Законопроектът предлага система за регулация на спорта, която осъвременява и систематизира сега действащата нормативна уредба. Важен момент от Проектозакона е създаването на Национална параолимпийска организация, която е член на Международния параолимпийски комитет и е част от така наречените „специални организации“ в областта на спорта. Това е стъпка напред в организирането на спорта за хора с увреждания. Пред Комисията изложиха становища Министерството на здравеопазването и Българският лекарски съюз, с които подкрепиха Законопроекта. В хода на дискусията по Законопроекта членовете на Комисията засегнаха отделни теми, като предсъстезателните медицински прегледи; правоспособността на работещите във фитнес клубовете, както и контрола над тези клубове; отдаването и ползването на терени общинска собственост; въпроса относно пожизнената месечна премия и нейното наследяване. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 11, без „против“ и „въздържали се“ Комисията по здравеопазване предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25,

Заповядайте, госпожо Лечева, имате думата.

Добър ден на всички! Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Министър! Аз лично очаквах, че ще има все пак изложени мотиви пред всички народни представители, но няма значение.

и дългоочакван от цялата спортна общественост, а и дългоочакван от цялото общество. Какво е необходимо, когато се пристъпва към изработването и приемането на нов закон? Разбира се, първото, най-необходимо нещо е да се направи цялостен цялостен професионален, експертен анализ на досега действащата нормативна база, цялостен анализ на всички проблеми, които съпътстват сферата и сектора „физическо възпитание и спорт“.

Първите и най-важните, това са: физическото, влошаващото се физическо развитие и влошеният здравен статус на младите хора, на подрастващите и на цялото население.

Наднормено тегло, гръбначни изкривявания, сърдечни заболявания, стрес и най-вече в последните месеци всички сме свидетели на ширещата се агресия сред младите хора. Най-слабото представяне през последните участия на летните олимпийски игри на българската делегация. В Рио се представихме по-слабо от участието ни в Мелбърн – 1956 г. Сериозно отстъпление на всички традиционни спортове в България! Очевидно е за всички, че сега действащият модел за организация и управление показа своята неефективност и неспособност да разреши проблемите и да изпълни целите на физическото възпитание и спорта. Освен това никой не каза, че в сега действащата законова уредба 63 важни текста не се прилагат и не се спазват, а това има голямо и съществено значение за състоянието на системата. Не е анализирана тази хипотеза, тази действителност. Така че и прекрасен нов Закон, ако не се прилага, а и ако системата за спорт продължава да не се финансира с достатъчно средства, както в последните 25 години, а тя варира като процент от БВП между 0,07 и между 0,09% от БВП, няма да има никаква съществена промяна. Най-важното е, че този Проектозакон не ни дава положителен отговор на двата големи въпроса: ще допринесе ли за подобряване на здравния статус на децата ни и ще се възстанови ли българският олимпийски спортен престиж? Представеният Проект единствено ще доведе до значителна по-голяма свръхцентрализация и тук въпросът е: затова ли ни трябваше нов Закон? Някои ще кажат: „Когато се дават държавни пари, трябва да се контролират“. Така е. Безспорно е. Да се контролират, обаче по ясни критерии, а не по субективен принцип. Проектът, смея да твърдя, че не е нов Закон. Над 70% от текстовете са редактиран вариант на действащия в момента Закон и Правилника за неговото приложение. Прекалено е голям по обем и е смесица от сега действащи закони, правилници и наредби. В този си вид е крайно несъвършен и предвид спецификата му може да нанесе значителни щети на българския спорт. Няма ясно дефинирана цел и визия. Всъщност е дефинирана целта на Закона, а не целите на развитието на физическото възпитание и спорта, не целите на развитието на двигателната активност сред българското население и да се определят техните функции според интересите, обществените интереси на гражданството. Предложените промени не само че не улесняват развитието и укрепването на физическото възпитание и спорта, а точно обратното – създават сериозни бюрократични пречки. Рязко са увеличени административните изисквания за лицензиране на спортните организации. Нека само да спомена, че в почти всички европейски страни лицензирането е отпаднало като необходимост. Въведени са изключително много допълнителни изисквания, чрез които администрацията всъщност ограничава правото на сдружаване. Освен процедура по регистрация, само чл. 24 изисква още 20 документа. Изискванията за лицензиране на нова федерация по нов вид спорт са противоречиви и погрешни. Критериите за съществуване на федерация са основно обвързани с броя на членуващите клубове и договор с треньор. Тук няма описани реални изисквания към спортните клубове, членове на федерацията, например адекватно отчитане на тяхната дейност, брой на картотекирани състезатели, брой на участия в състезания, брой на проведени и организирани от тях спортни състезания и събития. Справките, които се изискват по закон, са общи за дейността на федерациите, от което не става ясно колко клуба развиват реална дейност и колко са клубовете фантоми. Основни спортни организации по този закон са клубовете и спортните федерации. Отпаднала е като спортна организация структурата на „национална спортна организация“. Не са ясно определени възможностите за работа на многоспортовите клубове и федерации. Например в чл. 15 се определя учредяването на многоспортова федерация на обединяващ принцип, като те могат да бъдат ученически, студентски и така нататък, където се казва, че може да има само един многоспортов клуб и той може да бъде член на само една многоспортова федерация. Това веднага означава, че всички сега учредени студентски клубове не могат да вземат участие в държавните първенства по различните видове спорт. Като цяло не е добре регламентирана извънучилищната спортно-състезателна дейност, а нека да имаме предвид, че днес обсъждаме Закон за физическото възпитание и спорт, а не само за спорта. Физическото възпитание като процес е препратено към Закона за предучилищно и училищно образование, а в този Закон единствено се регламентират два часа в задължителната програма за учениците, два часа физическо възпитание! Тук няма да споменавам какво говорят финландският закон, естонският закон и унгарският закон за ежедневните занимания със спорт и кой ги подсигурява – Министерството на образованието и Министерството на спорта, разбира се.

„се организира от спортни организации, центрове за подкрепа и личностно развитие – каквото и да означава това – и училищни спортни отбори – каквото и да означава това“. Няма раздел за детско-юношески спорт. Научноизследователската дейност в системата на спорта, меко казано, не е достатъчно регламентирана и аз само ще спомена чл. 100, който касае научната дейност. Ще Ви го цитирам.

„Министърът на младежта и спорта координира и контролира дейностите по подготовката на спортистите, които се извършват от спортните федерации“. Господин Министър, мисля, че се нагърбвате с непосилен труд. Обезпокояващо е отпадането на законовата регламентация за националните спортни обекти, които бяха като приложения в сега действащия Закон, центровете, в които трябва да се провежда висококвалифицирана и специална подготовка на спортисти. Това ще доведе до много тежки последици по отношение на управлението, ползването и стопанисването на обекти като „Белмекен“, „Спортпалас“ и всички останали, а всъщност моят въпрос е: каква е съдбата, каква ще бъде съдбата на тези национални спортни обекти? И ако някой въобще се интересува от тази тема, нека да види каква е практиката във водещите европейски страни, които участват в олимпийски игри, които имат като съществен и значителен приоритет представянето на страните си олимпийските игри, къде се провежда тази подготовка? Направете проучване как се случват нещата в Австрия, как се случват в Унгария, кои са онези специализирани центрове, където се случват?! За спортната инфраструктура има разписана цяла глава в новия Проект. Основната цел тук е привличане на частни инвестиции, обаче няма нито ред за задължителните инвестиции от страна на публичните институции, нито един ред за стандарти, които да защитят обществените интереси за достъп до спорт на всеки гражданин. Трябва да заявя – добре е, че се дават преференции на спортните организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел. Но колко от тях могат да си плащат наем, определен на пазарната оценка плюс разходите за издръжка и поддръжка на спортните съоръжения и разходите по кредитите, ако въобще имат възможност да се доберат до тях? Те не разполагат с активи, които да ползват като обезпечение пред банки за осигуряване на финансиране на техните заявени инвестиции. Колко от тези спортове могат да имат такава възможност? Да погледнем футбола, за който се предполага, че може да печели от телевизионни права, билети, трансфери и други. Какви са печалбите от акционерните дружества, които те управляват? Големият проблем със спортната инфраструктура, опасявам се, че ще остане. Само някои от спортните организации могат да се възползват от тези разпоредби. Но тук всъщност възниква и необходимостта от определението на понятието „спортен продукт“. Основните приходи на спортните организации са именно в производството и реализацията на техния труд и спортен продукт, който те произвеждат. Това са спортни събития, организация на състезания, учебно-тренировъчен процес, лекции, семинари. Тук няма нито една дума и за определение, а това са основните приходи за всяка от спортните организации, как се разпределя и за кого остава печалбата от тези приходи? Тук Законът мълчи. Като цяло философията на така предложения Законопроект, смея да твърдя, че предлага пълна свръхцентрализация вместо обичайната за европейските и водещи страни практика за децентрализация и обществен контрол. Нещо повече, министърът, който и да е той, ще има право по този Закон или оправомощено от него лице, да свиква общо събрание на спортните организации. Както казват: и ножът, и хлябът в ръцете на министъра. Увеличава се възможността за субективен, бих казала, произвол по отношение на контрола и дейността на спортните организации. Макар и обемен по съдържание, този Закон не може да осигури необходимата промяна и усъвършенстване на националната система за спорт в България. В заключение ще кажа: няма да подкрепим Проектозакона за спорта, защото той не е нов и не е закон за спорта, а е закон за министерството. В това има разлика. Ако бъде приет, той няма да реши нито един сериозен проблем. В интерес на истината, след дълго очакване и обществено настроение за нов закон, очаквах и малко по-качествен продукт. Ясно е, че мнозинството е готово да го приеме и в сегашния му вид. Ще се следят очаквания, които ще отнемат време, за да видят в практиката реализацията на този Закон, само че смея да твърдя, че времето е ценно и нека да не го губим, като отчитаме дейност само в законотворческа активност. Все си мислим, че трябва да забравим партийния инат, защото спортът е национален и здравето са непартийни. Смятам, че трябва да излъчим работна експертна група, която да направи един наистина нов и качествен Закон за спорта. И не е нужно тук да откриваме топлата вода. Ще дам само някои примери и ще се спра на естонския закон, който е в рамките на шест страници. Само шест страници! В Естония 45% от гражданите заявяват, че седмично практикуват спорт. 45% от гражданите практикуват в организирана форма спорт! Целите на Закона – на техния шестстраничен закон, е две трети от естонските граждани да имат условия да практикуват в седмицата спорт. В тези шест страници е вменено изискването и задължението по законодателен път – Национална програма за плуване за всички подрастващи. В тези шест страници се задължава държавата да поема разходите за социалните осигуровки на всички треньори от регистъра за квалифицирани кадри. Виждаме как в един конкретен законопроект са определени със задължителни законодателни мерки основните източници, от които зависи осъществяването и реализацията на системата на спорт в България. Има разлика с нашия. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, госпожо Лечева. Има ли реплики към нейното изказване? Няма реплики. Продължаваме с другите заявени изказвания. Думата има госпожа Аврамова. не желае изказване. Продължаваме с другите изказвания. Има ли от другите групи изказвания, освен от групата на „БСП за България“? Заповядайте.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искала да концентрирам вниманието Ви върху Глава пета, Раздел ІV от разглеждания Законопроект. Тя засяга масовия студентски спорт. Цялата глава, за жалост, обаче не предполага правни последствия от нея и е в стил „Дайте да дадем!“. Регламентира чл. 59 най-яркият пример, като неговата първа алинея регламентира минимум 60 часа спорт в образователните степени „бакалавър“ и „магистър“. Разбира се, като млад човек, който се ангажира със спорт и с въпросите на децата, младежта и спорта, заставам зад това предложение, като разбира се, дори бих увеличила часовете на 120, но тук трябва да обърнем внимание на едно, а именно, че това противоречи на принципите на академичната автономия и на Закона за висшето образование у нас, като по този Закон висшите учебни заведения сами определят учебните планове и своите програми. Също обръщам внимание на алинеи 2 и 3 на чл. 59. Нека не пишем празни текстове, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители. Нека не приемаме такива, от които не произтичат никакви правни правни последствия. Ако искаме да развиваме студентски спорт, а той е в основата на високото спортно майсторство, и тук можем да кажем, че например над 80% от олимпийските шампиони на олимпиадата в Рио де Жанейро бяха студенти, нека да създадем условия за развитие на масовия студентски спорт у нас, защото големият спорт се развива със спонсорство на бизнеса и от нас зависи да създадем условията, при които бизнесът да подпомага студентските спортове. Ето защо, звучи ми абсурдно предложението, направено в чл. 18, за финансиране на студентските спортни клубове. Към момента това могат да правят само висшите училища и Министерството на образованието и науката у нас. А питам аз: защо не и Министерството на младежта и спорта? Защо не останалите министерства или пък общините? Защо също не привлечем и спонсори към бизнеса, за да може някой ден да се превърнем в част от онези нации, в които има олимпийски шампиони, има деца, които искат да следват примера на големите спортни нации, в които олимпийските шампиони не са рядкост. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Халачева. Има ли реплики? Няма реплики към нейното изказване. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Али. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Ние от парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепим внесения от Министерския съвет Законопроект за физическото като си запазваме правото между първо и второ четене на Законопроекта да внесем предложения за промени в някои от текстовете на Законопроекта, така че да приемем един закон, който да бъде в интерес на всички български граждани. Хроничният недостиг на спортните бази и тяхната морална остарялост на места е сред причините развитието на спортната дейност да не е на очакваното от обществото ниво, затова адмирираме включената в Законопроекта възможност за публично-частно партньорство както по отношение на спортните услуги, така и по отношение на ползването на спортните бази. Така предложеният Законопроект за физическото възпитание и спорта регламентира правата и задълженията на спортните организации на ниво „закон“ в борбата срещу употребата на допинг. Дава се възможност, освен това, на спортните клубове да бъдат регистрирани като всякакъв вид търговски дружества. Освен това според нас е дисциплиниращо изискването спортните клубове да членуват само в една спортна федерация. Налага се, уважаеми колеги, качеството на треньорската работа със задължението клубовете да наемат треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации. Положително е, освен това предвидената възможност, господин Министър, уважаеми колеги, създаването на така наречените „студентски клубове“, които могат да са финансирани както от съответното висше учебно заведение, така и от Министерството на образованието и науката, а според нас това трябваше да стане още преди това. Добра е идеята, освен това, на законово ниво да има взаимодействие между училищата и антидопинговия център, за по-добра информираност на младите хора и превенция за употреба на допинг и вредни за здравето вещества. Обаче, господин Министър, все пак има неща, които искаме да обсъдим и за които имаме известни резерви. Става въпрос за чл. 23, т. 5, който гласи, че в спортните федерации трябва да членуват не по-малко от 15 спортни клуба със седалище най-малко в три административни области в страната, повече от двойното увеличение на изискуемите членуващи спортни клубове в съответната федерация. В това отношение ние сме на мнение, че това може да бъде предпоставка и пречка за развитието на спорта в някои административни области както по отношение на видовете спорт, които не са сред най-популярните, но набират скорост сред младите хора, защото това предложение създава впечатление, че целта на увеличението на броя на спортните клубове от седем на 15 е, първо, за да редуцира броя на спортните федерации, и, второ, да се намали общата стойност на субсидията като ангажимент на държавата. Иначе новият критерий за резултатност на федерациите – медали от олимпийски игри, е справедлив и допълнително ще мотивира ръководството на спортните федерации в стремежа си да получат държавна субсидия. Освен това, важна част от Проекта е регламентът за стопанисването, използването и поддържането на спортните обекти. Обновяването на спортните бази, както знаете, е проблем номер едно в спорта, защото считаме, че е много важно да се гарантира публичният интерес. Ние от парламентарната група на ДПС бихме искали да видим в Законопроекта повече мерки за развитието на масовия спорт и ученическия спорт. Тук пак опираме до спортните бази и спортната инфраструктура, защото масовият спорт, уважаеми колеги, е базата за развитие на професионалния спорт и споделяме мнението, че в това отношение ние сме длъжници на обществото, защото в много от малките населени места спортната база е недостатъчна и в недобър вид за спортуване. Ние от парламентарната група на ДПС се надяваме, че повдигнатите от нас въпроси могат да намерят отговор в Закона за физическото възпитание и спорта и именно затова, пак казвам, ние от парламентарната група на ДПС подкрепяме Законопроекта и неговата философия като основен документ за развитието на спорта и спортната дейност в страната. Благодаря Ви за вниманието.

Имате думата за първа реплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Министър, уважаеми колеги! Господин Али каза два пъти, че ДПС ще подкрепи Законопроекта. И той, и госпожа Халачева говореха за студентския спорт, за масовия спорт. На мен, господин Али, ми се искаше много да чуя Вашето мнение като парламентарна група и Вие, като член на Комисията, какво мислите за детско-юношеския спорт, защото успехи в спорта има там, където започнат спортистите от деца да спортуват. Където съм бил, между три и пет години започват сериозно да спортуват, и през всичките години, докато са в училищата, учениците спортуват, за да израснат като сериозни спортисти. Какво е Вашето мнение, ми се иска да чуя, като подкрепящи Проекта на закон и Закона, вероятно, като цяло по този въпрос? Достатъчно застъпен ли е в Закона проблемът с развитието на децата и юношите, и спортът, който от тях би изградил здрави български граждани и едни успешни спортисти? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Панчев. Има ли втора реплика?

на първо четене ще подкрепим Законопроекта в този си вид и между първо и второ четене ще имаме наши предложения. Евентуално се надяваме тези предложения да бъдат приети и по този начин да създадем един работещ закон, който е в интерес на всички български граждани. Благодаря. Благодаря Ви, господин Али. Продължаваме с изказванията. Заповядайте за изказване, господин Атанасов.

случая по разглежданата материя имаме един неоспорим факт, който беше подчертан и от госпожа Лечева. Фактът е следният: имаме нужда от нов Закон

Този Закон – не крия, че има и своите слабости. От друга гледна точка, разбира се, да не гласуваме за него, да го пратим в небитието и да продължим да се управляваме с този Закон, с който в момента се управлява спорта. С един Закон, който категорично, повтарям – категорично се отхвърля от всички политически сили, а, разбира се, се отхвърля и от спортната общественост в България. Това е единият наш път. За да се създаде напълно нов Закон, знаете колко огромни усилия трябват и колко немалко време. Вторият наш път, който за мен е приемливият и приемливият и добрият път, това е да гласуваме сега на първо четене Закона и между първо и второ четене съответно да направим своите поправки в него. Да, самият аз имам поправки в този Закон. Трябва да подчертая, че в Комисията, когато присъстваше и нашият министър и гледахме този Закон, истината е, че самият той се съгласи с много от нещата, които бяха посочени като „недостатъчно подредени“ да кажа в Закона. Самият министър потвърди спорните моменти. Поне за 80 от сто на тези неща, които бяха в Закона спорни, той се съгласи с тях и съответно пое ангажимент, че между първо и второ четене ще се действа тези неща да бъдат преодолени. Това, което ми харесва, няма да скрия, е, че в нашата Комисия и петте партии работим в добър синхрон. Трябва да Ви кажа, че решихме да направим работна група за този Закон между първо и второ четене, като всички пет партии ще присъстват в тази работна група. Надявам се всички колеги да подходят по необходимия начин в тази работна група и на второ четене да Ви представим един наистина вече добре подготвен Закон за приемане на второ четене. Конкретно по самия Закон. Имаме уредба за спортните организации, където се предвижда издаване на безсрочна спортна лицензия. Това за мен е положителна стъпка, защото досега при лицензирането на четири години създаваше излишни административни тежести на федерациите. Имаме правото да получават финансиране с публични средства федерациите, в които членуват над 20 спортни клуба. Тук има възпитателен дефект, защото финансовият ресурс ще се насочи към тези, които работят по-сериозно, и тези, които ефективно влагат предоставените средства. Между другото, това е и практика в страните, които ние смятаме за успешни в спорта. Критериите може да са различни, като например определени спортове, приоритетни за страната или друго, но пак е свързано с това, че не всички имат достъп до държавните субсидии. Другата цел, която си е поставил вносителят, е да наложи малко по-различен ред в полето на дейността на държавните и местните власти в една и съща сфера, каквато е спортът и ръководейки се, разбира се, от добри намерения да се следва единна държавна политика в развитието на спорта. Сигурно много от Вас знаят, че средствата, вложени от страна на общините във физическото възпитание и спорта годишно, в повечето случаи са от бюджета на Министерството на младежта и спорта. Тук възникнаха и някои възражения от страна на Националното сдружение на общините за нарушения в Закона за местното самоуправление и местната администрация, но още по време на заседанието на Комисията беше постигнат подчертавам, колеги, консенсус и с нашето министерство. Все пак, колеги, искам да отбележа, че местните власти трябва да обръщат и специално внимание, когато взимат решения за разпореждане със спортните обекти. Тяхно право е, като собственици, аз съм бил осем години кмет, до известна степен да се съобразяват с единната политика на държавата за спорта. Имаме случаи в някои общини, колеги, където чудесни, прекрасни имоти отидоха с решения на общинския съвет и в буквалния смисъл на думата в момента меко казано са спорни са спорни и не защитават обществения интерес. Следващият особено важен акцент в Закона е частта за спортната инфраструктура. Безспорно това е едно ново модерно мислене и знаем, че публичните средства за модернизиране и поддържане на спортната инфраструктура не са достатъчни, а от друга страна, инвестицията в нея има бавна възвръщаемост. Отдаването под наем на спортни обекти и съоръжения от 10 на 30 години, учредяването на право на ползване, на строеж вече отговаря на нови възможности за привличане на частните капитали. Целта, която си е поставил вносителят, е не само да предостави спортния обект за управление на спортни организации, но и да ги предизвика да гледат в една посока, заедно с частните инвеститори. Спортът е сфера, където изключително успешно и ефективно могат да се съчетаят социалният и икономическият ефект. Навлизането на частния капитал в сферата на спорта чрез изграждане и поддръжка на спортните съоръжения ще доведе до създаването на работни места и ще помага на местното икономическо развитие. Обособяването на самостоятелна глава, регулираща допинговия контрол и борбата срещу употребата на допинг за спорта, е следващият ключов момент. Така създадената нормативна база ще може своевременно да произвежда съответствия с промените в международните изисквания. Това е една сериозна стъпка към постигане на целта българската лаборатория за допинг контрол да получи международен лиценз. Мога да изредя още положителни акценти на Проекта, като с това искам ясно да изразя подкрепата на първо гласуване на Законопроекта. Наред с това ще кажа, че лично аз ще направя някои предложения между първо и второ четене, като съм готов да подкрепя и част от направените предложения от спортни организации по време на обсъждането на Комисията. Колеги, този Закон, който поне аз съм гледал изключително внимателно – гледал съм и различни предложения на различни федерации, на различни спортни общественици, на университети, на министерства – всичко, и колегите от Комисията са се запознали, трябва да Ви кажа, че една голяма част от този Закон е много добре разработена. Примерно главата за медицинското обслужване е перфектна според мен. Моята молба е следната: нека да го гласуваме на първо четене.

Няма. Продължаваме с изказванията. Заповядайте за изказване, господин Ченчев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители, уважаеми гости! Първо, искам да помоля за удължаване на времето на парламентарната група. Благодаря. Присъединявам се към това, което каза колегата Славчо Атанасов. След като имаме забележки по така предложения проект и те не са една и две, защо бързаме с нещо, за което в Комисия едва ли не постигаме съгласие за работна група и за доизкусуряване? Може би по този Законопроект има близо три години работа. За три години това ли ни се предлага? Нещо друго – по отношение на лицензирането – 15 клуба се предлага за лицензиране на федерация. Дами и господа, ние закриваме хокея спорт с традиции, и редица други спортове. Това не е ли предпоставка за създаването на фантомни клубове? Проектът не е съобразен с актуалното състояние на Националната система за физическото възпитание и спорта. Той е направен без задълбочен, обективен и професионален анализ на резултатите от действащия в момента Закон и причините за съпътстващата го тотална и задълбочаваща се криза на системата. В този смисъл целта на Закона не е решителна реформа, а запазване на действащия вече 26 години модел за организация и управление, който непрекъснато доказва своята неефективност и неспособност. Този модел на организация и управление на национални спортни системи е изключение, а не правило във водещите европейски и световни спортни практики. В Проекта за закон липсват ефективни механизми за обществен контрол върху дейността на държавния апарат и търговските дружества, управляващи държавни активи. Нещо повече, изземват се функции от Народното събрание по отношение на запазване на неприкосновеност на статута на националните спортни и спортно-туристически обекти. Ние сме парламентарна република, стратегиите за развитие на държавата в различните направления се приемат от парламента, където има и специализирана Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта. Не е правилно да се игнорира Народното събрание, както е в Проекта в чл. Липсва ключов раздел, свързан с научноизследователското и информационното осигуряване. Има само един член с две формално написани алинеи по този въпрос – чл. 100, който не върши никаква работа. Тази глава трябва да се разработи в съответствие със съвременните изисквания на научното осигуряване в спорта. Да се помисли и за задължителен процент от бюджета на министерството за научното осигуряване на системата. Липсва цялата подсистема като „Детско-юношески спорт“, за което се говори тук. (Реплики: „Ееее!“) Проблемът е изключително важен, естествено и конкретна връзка между отделните подсистеми на спорта, особено що се отнася до спорта за високи постижения и спорта в условията на българското училище – ученическия спорт. Подценена е силно подсистемата „Спорт за всички“. Тази Глава пета – „Държавна политика в областта на спорта за всички“ включва още четири раздела, свързани с предучилищното и училищното образование, университетския спорт и спорта във Въоръжените сили, МВР и НСО. Спортът за всички може да бъде обособен в отделна глава. В юридическото лице с нестопанска дейност „Спортен клуб“ не е определено кой може да членува. Кадровото осигуряване в спорта – Глава девета – „Подготовка на кадри“ е разработена слабо. Някои текстове противоречат на отделни нормативни актове. В продължение на горното, добре е в Глава девета да бъде включен нов раздел – „Управленски кадри в спорта“, в който да се регламентира статутът и квалификацията на управленските кадри в спорта и конкретно на спортните мениджъри. В раздел – „Спортни организации“ – каза колежката Лечева, със специална цел е премахнат Българският съюз за физическа култура и спорт. На практика България е единствената държава в Европейския съюз, която не позволява съществуването на дейността на обществена национална спортна организация. Защо, колеги? В заключение, в Законопроекта личи известна некомпетентност при формулирането на основни термини, които се ползват в съдържанието. Акцентът е поставен върху статута на субектите, ангажирани в дейностите по организация и управление на физическа активност и спорт, така наречените „спортни обекти“, което не е достатъчно за добро нормативно регулиране на системите обществени отношения. На практика няма строен последователен и взаимосвързан регламент за извършването на конкретни дейности на държавата, общините, спортните организации, търговците със спортни услуги в управлението на физическата активност и спорта за всички като фактор за здравословен начин на живот и основа за развитие на спорта за високи постижения. Значителна слабост е и дублирането на голяма част от материи, уредени в общи закони – Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Административнопроцесуалния кодекс и други.

благодаря Ви. Тогава се обръщам към господин министъра. Уважаеми господин Министър, очаквах, че днес в тази зала ще се проведе действително много сериозен дебат на тема „спорт“

имаше от ДПС. Господин Министър, моето обръщение към Вас е: когато слушате опозицията, правете така, както правят останалите уважавани от нас министри те понякога дори си водят записки и не разчитат само на стенограмата, която ще излезе малко по-късно. (Шум и реплики.) Дръжте се като министър на Република България, който отговаря за младежта и спорта.

и би могло повече комисии да се произнесат по тази тема. Нека българският парламент да покаже сериозно отношение към спорта. Нека нещата да се променят тук, оттук да се започне, а не такива жалки резултати, за които чуваме.

Явно в българския парламент сме почнали да ковем толкова перфектни закони, че няма нужда от дебат. Мисля, че по Закон, който засяга цялата нация, здравето на гражданите, здравето на децата, трябва да има дебат. Аз дебат не виждам, видях едно изказване от господин Атанасов, от ДПС едно изказване и другите изказвания са от нас. Вие потвърждавате ли, че сте създали един перфектен Закон?! Това ли се опитвате да кажете?! Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Повечето от нас знаят, че измененията и допълненията на сега действащия Закон за физическото възпитание и спорта, който е от 1996 г., са десетки и всъщност стигнахме дотук, че ние, действащите в тази сфера, трябваше да работим с един нормативен документ, който отдавна не отговаряше на съвременните изисквания за развитието на спортните клубове и спортните федерации. В този смисъл изготвянето на нов Закон се оказа не само необходимо, но и бе наложително. Ето, Проектът за закон за физическо възпитание, внесен от Министерския съвет, запълва тази необходимост и изцяло отговаря на съвременните изисквания за това. Ето и моите аргументи. На първо място, много по-добре е структуриран. За разлика от разпръсната и разпокъсана досега действащата нормативна уредба, така подредени и групирани нормите дават възможност за по-ясното възприемане и тълкуването му, защото знаем, че Законът не се чете само от юристи. Второ, относно спортните организации, за мен е положително регламентирането в Проекта на две основни групи спортни организации. Това са спортните клубове и специализирани организации в областта на спорта: Българският олимпийски комитет, Националната параолимпийска организация, Националната организация за спортната и туристическата дейност и обединените спортни клубове. Това групиране ясно конкретизира функциите, правата и задълженията на всяка от организациите. Една ключова положителна промяна според мен е въвеждането на безсрочно лицензиране на спортните федерации. Това даже би могло да бъде и първа крачка към премахването като цяло на лицензионния режим, разбира се, като сме достатъчно узрели за това нещо. Важно ще бъде, разбира се, упражняването на контрол, както е предвидено в Проекта – предварителен, текущ и последващ. и последващ. Много положително нещо в този Проект е, че се решава въпросът за медицинското осигуряване при провеждане на спортните състезания. Контролните органи на Министерството на младежта и спорта или Българският Червен кръст могат да забраняват или да спират провеждането на състезания и други спортни прояви, когато не е осигурена необходимата медицинска помощ. Другото много положително решение е, че спортният клуб вече е задължен да застрахова и провежда медицински контрол за своя сметка, дори за спортисти аматьори, с които няма сключен договор. Всички знаем, че досега това нещо се поемаше от самите спортисти. В Проекта е налице и ясна дефиниция „що е то спортна услуга“ и „що е то треньорска услуга“. Важното е, че те се обвързват помежду си и се създава задължение на тези, които предоставят спортни услуги, да гарантират безопасни условия за практикуване на спорт, да включват медицинско осигуряване и да осигурят подходящи треньори. Друга ключова промяна според мен е регламентирането, стопанисването, използването и поддържането на спортните обекти по начин, по който ще се създадат условия за ефективното използване обновяване на съществуващите спортни бази. Ще привлече по-сериозни инвестиции, като ще гарантира с това и обществения интерес. Мисля, че е правилно да се отбележи и фактът, че възвращаемостта на инвестициите в спортни обекти е една от най-бавните. Разбира се, има някои текстове, които трябва да бъдат прецизирани, както има и някои много смислени промени, които аз ще подкрепя между първо и второ четене. Наред с всичко казано дотук, въпреки че бих могъл да изредя още аргументи „за“, аз ще подкрепя този Проект на първо гласуване, защото според мен той като цяло отговаря на всички потребности както на хората, занимаващи се със спорт в свободното си време, така и на тези, на които мечтаната кариера е свързана със спорт. Благодаря Ви, господин Апостолов. Реплики? Господин Гьоков. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Апостолов, няма нищо лошо в това, което ще кажа. Вие много пламенно защитавате този Проект. Според Вас едва ли не е съвършен. Само един въпрос имам към Вас: Вие можете ли да гарантирате, че след като приемем този Законопроект в този му вид или с това, което лансирахте, че ще има поправки между първо и второ гласуване, приемем този текст, поне шест месеца няма да правите промени по него? Свидетел съм на такава пламенна защита на редица законопроекти от Ваша страна, не лично от Вас, а от колегите от ГЕРБ, и след това се налага в първите два, три месеца, хайде в рамките на шест месеца да им правим

от 2009 г. аз бях състезател в тази „организация“. Извадих си справка и какво се оказа: министерството в лицето на господин Кралев е финансирало организацията за четири години с близо 4 милиона. Това засега е о’кей, но идва един много интересен момент: милион и 300 хиляди за 58 състезания и за 46 спортисти. Аз съм от 2009 г. в тази „организация“ и Българска параолимпийска организация няма 46 състезатели. Къде е контролът до този момент и ще има ли всъщност контрол оттук нататък, ако приемем Закона в този вид? Ето Ви факт: 58 състезания, 46 фантоми и 1 милион и 200 хиляди, които не се знае къде са отишли! Къде е контролът?

Ние сме съгласни с Вас и в преамбюла на изказването си госпожа Лечева каза, че има нужда от нов закон и това е безспорно. В сега действащия има може би над 30 поправки за 26 години. Да, но ние казваме, че има нужда от нова философия и нов модел. Да не говорим за структурата на Проектозакона.

а получаваме работни групи, за които всички се съгласяват, че трябва да ги има. Ето това получаваме! Всяка една парламентарно представена партия да направи своите предложения, които най-вероятно ще се приемат?! Тогава изначалното предложение какво урежда?! Нещо друго, което за мен беше важно: така и нямаше обществено обсъждане. Не Ви казвам дали е качен по сайтовете,

На господин Христов мога да кажа, че говорех за контрола на безсрочното лицензиране на спортните федерации. За този контрол говорех: да има предварителен, текущ и последващ. Не говорех за контрола в параолимпийската организация и така нататък. За господин Гьоков. В момента обсъждаме самата философия на Закона. Дайте си предложенията между първо и второ четене. Ако са добри,

След две години, ако сме живи и здрави, светът отново ще е Олимпиада – в Токио. Войните няма да спират, но ще се изсипят крале, кралици, царе, царици, президенти и премиери, защото може да не е правилно, но олимпийските игри и спортът станаха начин за съревнование и превъзходство на една нация над друга. Едни нации са във възторг и посрещат олимпийци, други са в покруса. днес приемаме Закон за спорта, няма как да избягаме от това да кажем с няколко думи какво е състоянието на българския спорт. Това очакват от нас любителите на спорта, които са милиони. Защото, ако през 2020 г. се провалим отново, както на последната Олимпиада, ще гледат тук към държавата, към държавния орган. Едно време имаше една поговорка: „Важното е да участваш“, това на олимпийските игри е важното. Отдавна не е така на практика. Важното е да побеждаваш и е много трудно да отидеш, защото трябва да се извоюват квоти. На последната Олимпиада отидохме с 50 – 51 спортисти – рекордно ниско. Върнахме се без златен медал. Имам самочувствието да говоря за спорта, нищо че съм бил конституционен съдия, защото съм член на Бюрото на Българския олимпийски комитет по предложение не на „Аврам бакалина“, а на великата Стефка Костадинова, на която от 30 години не могат да подобрят световния рекорд. Картинката е, най-общо казано, тъжна. Погребахме цели спортове, цели спортове! И ако ме питате за кой спорт ми е най-мъчно, че го погребахме, защото не мога да кажа за всички, това е баскетболът, жени. Аз съм от поколението, което си спомня, лично познавам и се гордея с нашето приятелство, безсмъртната Ваня Войнова – европейски шампион на „Славия“. Баскетболистките на „Левски“. Скандирахме „И сте най-красиви, и сте най-добри!“. Най-красивите – от русенката Мадлен Станева, до пловдивчанката Силвия Германова. Най-високата състезателка, уважаеми колеги, беше Костадинка Радкова – 187 см, и ги посрещнах на летище София с плакат: „Момичета от 24 карата!“. Това е 1984 г. Същата година, за да не се изказвам само левскарски, ЦСКА станаха европейски шампион по волейбол, жени. И сега тук, толкова млади хора, народни представители, което е силата на този парламент – ами, те не са виждали на живо какво значи български европейски клубен шампион. То, няма такава радост! Защо стигнахме дотук? Стигнахме дотук, защото проспахме 90-те години, всички, които управляваха, че и следващите

Имахме цели школи в спорта: Райко Петров – професорът, школа по борба; покойният Иван Абаджиев – школа по щанги; покойният Прохоров – треньорът на волейболистките на „Левски“, които станаха европейски шампионки, победиха рускините. Имаше една Чудина, която се чудехме мъж или жена е, тогава нямаше тези обратни работи, които се лансират в неолибералните модели. Беше 2,20! Цели школи: Ники Петров – треньорът на Стефка! Сега ги няма тези школи, за най-голямо съжаление! Причината е една. Да отидем на причината. Докато във времето на комунистическата тоталитарна държава партията-държава грубо се намесваше в спорта, толкова грубо, че посегна на святото име на „Левски“ – с решение на Секретариата, взеха та направиха „Левски“ – „Динамо“, по съветски образец. В 1969 г. към „Левски“ тире лепнаха „Спартак“, и накрая Милко Балев разруши „Левски“, направи го „Витоша“. За съжаление, разруши и ЦСКА. Но говорейки за тези неща във времето на комунизма, които естествено не могат да съществуват във времето на демокрацията – държавата не може да се намесва в спорта, затова Полша щеше да излети от УЕФА, искайки да си смени правителството навремето и да си сложи свой човек на футболния съюз, не можем да не признаем, че в онези години имаше държавна политика. Имаше държавна политика! Тя беше ведомствена, такива бяха времената. Ще вземе чин спортистът – дали в МВР, дали в МНО, ще вземе една „Лада“, в Зона Б-5 едно жилище, но държавна политика имаше, и тази политика даваше плодове. В 90-те години от тази крайност – груба намеса на държавата, минахме на другата крайност – оставихме го на автопилот, спорта. Урааа! имах това щастие да съм на мача България-Германия. Още си пазя шапката „България“, че като вкара Лечков гола тичам, тичам. Отидох на една стена, телена мрежа, няма накъде да тичам, че се връщам, не мога да си намеря мястото!

Законът за спорта беше приет от едно абсолютно мнозинство на Социалистическата партия. В това няма нищо лошо, такъв беше вотът на народа, министърът се казваше Христов, спомням си го. Законът за спорта, който сега ще изпратим вероятно, реши кардинално един въпрос. Той направи революция в статута на футболните клубове. Това му беше идеята – от дружество с идеална цел „Левски“ и ЦСКА се събудиха екс леге, по силата на закона, търговски дружества. За многобройните любители на футбола, тук много си говорим с всички колеги, преди „Байерн“-Мюнхен станаха търговски дружества наши водещи водещи клубове. Идеята беше така наречените „групировки“ така и така даваха пари за реклами – ВИС, „Балканбанк“, СИК, да вземат клубовете. Взеха клубовете, в това няма лошо, но не се реши въпросът с базата. Трансформираш един обществен строй в друг, трансформираш от дружества с идеална цел в дружества търговски, и не казваш какво става със стадионите. И аз тогава имах приятели в ОДС, викам: „Бе, приятели, така им дадохте клубовете, дайте им и за ползване базите!“. Говоря – за ползване. Никой няма да си изнесе имота в къщи, защото той остава държавна собственост, и никой няма да го изнесе в чужбина или да го ползва за друго, защото по Закона може да го ползва по предназначение. Загуби се тогава тази възможност. Конституционният съд се намеси с едно Решение № 6 от 2001 г. и каза: „заварено право на ползване“, а то навремето се казваше „оперативно управление“, не може да бъде редуцирано в новото демократично законодателство, защото е вещно право и не може да се отчуждава. Ако един имот е даден за 40 години за ползване, не може да се редуцира до 5, 10 или 15. За съжаление, този Закон претърпя към 40 поправки, горе-долу по две годишно, и не доведе до нищо и понеже непрекъснато ме упрекват: много съм хвалел Бойко Борисов. „Много го хвалиш този Бойко, бе! Много го хвалиш!“. Ами, ще го хваля, защото направи за първи път от 2009 г. нещо в инфраструктурата на България! Даже съм на опашка за хвалене. Защо го хвали Меркел, хвали го Ердоган, хвали го Орбан, сега го хвали Тереза Мей! Що да го не похвали Жоро Марков? Хваля го, защото направи зала „Армеец“ в София и успяхме всички ние тук – леви, десни и така нататък, три години да гледаме най-добрите и най-красиви тенисистки в света! Два часа чаках да целуна ръка на Ана Иванович, не мога да повярвам, че я видях в хотел „София“. И не само тя – Каролин Вожнячки, Симона Халеб започна от тук кариерата си, от турнира в София. Довтаса за няколко часа Илие Настасе, за да гледа на живо. Можахме да гледаме Григор Димитров на живо, благодарение на ГЕРБ!

Благодаря на моя приятел Иво. В Дупница ме заведе. Ненадейно, ей така отидохме да пием едно кафе. Влезнах в новата, в залата в Дупница. Гледам – дечица играят! Законът за спорта – нито предишният, нито сегашният, ще реши особено бъдещите проблеми на българския спорт. Ще ги реши чл. 9 от Закона, в който министърът се съгласи, правилна беше тук репликата и на господин Ченчев, Стратегията за спорта да се утвърждава в парламента. И аз се надявам догодина това да стане – да внесе Министерският съвет Стратегия за развитие на спорта. Госпожа Лечева, която много уважавам, големи сини очи, страхотна пушка, имаше фен-клуб в Корея, само Григор сега и в Китай. Тя казва за Естония, аз предпочитам за Унгария да говорим, защото унгарците направиха чудо! Чудо на чудесата! За пореден път станаха осми на олимпиадата. Пореден път и запазват осмо място във всички олимпиади и всички времена, защото, уважаеми колеги, си запазиха традиционните спортове. От 1980 г. не са останали без медал в плуването. От 1980 г. не са останали без златен медал кану-каяк, но се дават много пари. И ние сега, тук е господин министърът, трябва да го помолим да каже на Министерския съвет какво е чул тук, в тази зала. Какво правят унгарците публично-частно партньорство, сме говорили с госпожа Лечева в кабинета й, когато беше министър, а аз бях председател на Управителния съвет на „Левски“. Да се надяваме, че китаецът ще дойде догодина. Ли Къцян ще дойде тук и като дойде, ще онемее България, защото след него ще слязат 300 министри, фирми и така нататък, доведени тук от премиера Борисов, защото беше в конкуренция с Чехия и Хърватска това домакинство и ние го спечелихме сега в Будапеща. И ако влязат крупни инвеститори, ние трябва да направим закон, да им даваме възможност да изграждат спортни съоръжения срещу нещо. Има икономисти, повече разбират от мен. В Унгария – Ференцварош, всички, които влизате в града, виждате моста. За една година „Групама“, френска застрахователна фирма, изгради стадиона на Ференцварош. Простиха се с името Флориан Алберт, кръстиха улицата на Флориан Алберт, фирмата „Групама“ взе егото, държавата им даде част от парцела да си строи билдинг. Второ, нашата Конституция, чл. 60, ал. 2 позволява ние тук със закон да правим данъчни облекчения. Защо да не ги направим в спорта за тези, които инвестират, както в Унгария, в спортни академии за деца? спортни академии за деца който инвестира! За това, като летите със самолета за Виена, поглеждайте, че е посиняла Унгария от басейни – басейн до басейн. Световно първенство направиха – най-хубавото и най-атрактивно в Европа и света! Направиха понтон в Дунава, в понтона – басейн, и скачат от 30-метровата кула, новата олимпийска дисциплина, директно в басейна, естествено на фона на красивия парламент! Защо не можем ние да въведем данъчни облекчения за спорта? Аз съм говорил с Краси Кралев, ние сме приятели. Вика: „Братко, ще скочат културата, просветата“, окей, но тук вече стана дума. За здравето и спорта не говоря. Има лекари известни тук, педагози, но ние трябва да кажем, че спортът един ден ще бъде приоритет. Виктор Орбан – социалистите, Вашите колеги, в 2014 г. излизат със следния предизборен плакат: „Ще строим болници, а не стадиони!“. Пак го избраха с две трети, щото той вика, че то и стадионите са за здравето. Ще дойде време на болниците. Тоест, ние не бива да се страхуваме, когато се инвестира и се правят финансови облекчения, свързани и със здравето на хората, от една страна, свързани с високото спортно майсторство. Това, което искам да пожелая на господин Кралев, е, така както ГЕРБ тръгна да прави за първи път в новата ни история модерна спортна инфраструктура, да помисли за един плувен комплекс в София. Не може в 2017 г. да сме единствената столица в Европа, в която няма къде да се плува! Перловската река не става! Плажът „Република“ беше унищожен. Това, разбирам, ние говорихме с него, че много е трудно за стопанисване, но София стана два-три милиона. Ще плуваме масово и ние ще ходим, ще си плащаме карти и така нататък. И второ, искам да го поздравя за позицията му за Банско. И тук искам да кажа нещо. То е конституционно, юридическо и политическо! Въобразяват си неправителствени организации, видях ги на снимка, една сюрия – около 37 души, застанали и реват пред Министерския съвет, и някой вика: „Ами, ще реват! Те са власт!“. И тук искам в този парламент ясно да кажа: девет години съм бил конституционен съдия на тази страна и съм бил депутат във Великото Народно събрание, мажоритарно избран, не са власт неправителствените организации! Не са власт! Власти са по чл. 8 парламентът, правителството, съдебната власт, естествено, имаме местно самоуправление. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Имаме държавен глава – пряко избран, да е жив и здрав господин Радев! И Конституционен съд, който гледа, внимава тук да не нарушим – ние и президентът, Конституцията. Неправителствените организации не са власт и Конституцията им забранява да бъдат власт. В чл. 12 казва им така: нямате право на политически нямате право на политически цели и на политически дейности. А те развиват! Искат да станат власт. Като искат, да заповядат на терена на политиката, да спечелят избори, да дойдат тук – да закрият лифтовете, да закрият метрото, което ГЕРБ направи, да закрият спортните зали, и станем не парламентарна демокрация, а анарходемокрация! Ние всички тук, защото аз в кулоарите говоря с колеги за спорт и за всичко, всички сме против анарходемокрацията. Ще има ротация. Един ден ще дойдат и други да управляват, но трябва едно нещо да знаем – ние тук изпълняваме волята на българските граждани, защото сме парламентарна демокрация с правителствено управление! Управлява правителството, а не НПО-тата! На добър час на новия Закон! Нов Закон – нов късмет!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 Както знаете, финансирането с незаконно придобито имущество или средства също е наказуемо. И Ви правя тази реплика по повод Вашето изказване, че не е било лошо, че групировките са финансирали спортните клубове.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Марков, позволявам си да взема реплика на това прекрасно Ваше изказване, само за да поставя един въпрос, който ми се струваше, че има нужда от изричен отговор. Моля Ви, кажете: до настоящия момент, сегашният Закон за спорта, Вие колко препятствия срещнахте по отношение на управлението на собствеността, по отношение на ползването на спортните обекти, по отношение на вещно-правния статут и достъпа на спортните организации до тях? Какво е Вашето становище по режима, който за първи път се предлага, според мен, толкова детайлно и конкретно разработен в този

многократно. Говоря за Бургас, за Шумен. В Шумен реалният спорт има две зали, които се срутват. Господин министърът дойде и каза, че трябва да съборим стадиона в Шумен, защото вече няма футболен отбор. Какво ще правим с тези големи, огромни лъскави сгради, за които Вие говорите?! Реалният спорт загина, господин Марков,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Много бяха тези, които говориха за спорта. Много бяха тези, които говориха какво не е направено и какво трябва да се направи. Нека да припомним, че днешния дебат го водим във връзка с нов Законопроект, който трябва да изпълни със съдържание всичко, свързано със спорта. Това е вакуум, който идва от 1996 г. Ако колегите от БСП са толкова добри и смятат, че се нуждаем от ново законодателство, би било редно да сте го внесли досега. Искам да поздравя Спортното министерство, защото направиха Законопроект и в 43-тия парламент, но поради други причини не успяхме да го гледаме в пленарната зала и да бъде приет. Сега, когато имаме възможност да гледаме този Законопроект, повярвайте, че това ще даде възможност да направим така, че да се гордеем с онова, което можем да направим всички заедно, приемайки този Закон.

Ние се съобразихме с председателя на Комисията Славчо Атанасов, който каза, че ще се направи работна група и между първо и второ четене, както е парламентарната практика, всеки ще може да участва активно и да внесе съответните допълнителни уточнения по прецизиране на текстовете. Но що се касае до базите и до онова, което каза господин Марков, първо, той никъде не спомена, че спортът е бил финансиран от групировки. Ще кажа, че благодарение на управлението на Вас, отляво, защото имате по-голяма история, нека да си припомним и да се запитаме какво става с Националната база „Цар Самуил“ в Петрич. Отидете да видите – тя не е по-различна от онова, което беше през 90-те години, дори е още по-трагична, още по-зле. Тогава Вие не направихте нищо, за да съхраните тази база. Нека да си спомним какво се случи със Спортния комплекс „Спартак“, който също беше раздаден. Ще кажа, че в първия управленски мандат на ГЕРБ успяхме да си върнем това спортно съоръжение и да го предадем на Столичната община, която го прехвърли, доколкото знам, на Министерството на спорта. Трябва да има регистър, трябва да има спортна база. база. Нека не забравяме, че за годините, когато управляваше ГЕРБ, бяха вложени над 350 млн. лв. за спортна инфраструктура. Не са само тези зали, за които Вие казахте, господин Иванов.

защото знаем, че това е масовият спорт. Трябва да направим спортната база достъпна за всички подрастващи. Но ние се нуждаем и от спортни зали, с които да можем да бъдем домакини на световни, европейски и за да можем да създаваме повече еталон за поведение на младите хора и повече родители да водят децата си да спортуват.

Ние ще подкрепяме правителството в лицето на ГЕРБ, защото знаем, че те са единствените, които за тези години направиха нещо реално за спорта и можем да правим световни, олимпийски и европейски подготовки за нашите шампиони!“

Искате лично обяснение, но не сте засегнат лично. Не чух името Ви да бъде споменато от господин Цветанов. Заповядайте за дуплика, господин Цветанов.

Заповядайте за дуплика, господин Цветанов. само да Ви кажа, че за да има олимпийски шампиони и олимпийски медалисти – госпожа Лечева е до Вас, нека да Ви каже колко години се е подготвяла и колко е инвестирала държавата, за да се случи това, което тя направи за България, за което – поздравления!

Имаме ли спортната зала, която функционира в Смолян, където вече създадохме по-добри условия?! Имаме ли спортните площадки в междублоковото пространство в Смолян, което беше екзотика да го видите някъде в междублоковите пространства?! И нека да кажем за всичко това, което правим – ние ще продължим да го правим по същия начин, защото знаем, че по този начин ще има и бъдещи олимпийски шампиони! Един олимпийски цикъл, господин Стойнев, е четири години. А когато говорим за съсипан спорт, за съсипана база, няма как да я възстановиш за една-две години. Говорим за 350 млн. лв.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, аз не мога да споделя патоса, с който пред народните представители тук се опитвате да обясните на базата на големите постижения на правителството на ГЕРБ как спортът цъфти. Останах с впечатлението, че май трябва да извикаме, както каза колегата Ви Марков, господин Орбан тук, да се смените с него, за да може да тръгне спортът в България и да стане поне осми някъде,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Господин Цветанов, знам за Вашата любов към Смолян. Искам да споделя, че с встъпването ми като кмет басейнът беше в това състояние. Предишният кмет преди мен беше водач на листата на ГЕРБ. Искам да Ви обясня, че с Публично-инвестиционната програма на правителството на Орешарски общината кандидатства и беше подкрепена с 5 млн. лв.

една спортна площадка, залата и басейнът. Басейнът беше рехабилитиран. Бих искала в много градове да има приемственост в политиката. Тъй като казахте 300 милиона, да, 200 милиона от Публично-инвестиционната програма на Орешарски беше за спортни имоти.

Затова разбирам, че сте с голяма болка към Смолян. Погледнете я като община, която и сега има структурен дефицит. Благодарение на шестгодишното управление сега са 18! Благодаря, госпожо Янкова. Времето изтече! Благодаря, уважаема госпожо Председател! Процедурата ми е по начина на водене. Моля да отправяте забележки. Тук, от тази трибуна господин Цветанов заяви, че колежката Дора Янкова е участвала в разграбването, ако не се лъжа в термина, във връзка с басейна в Смолян. Не знам по какъв начин – може би е източила водата от басейна. Затова, моля Ви, преди известно време, и то не преди голям период от време, приехме общ консенсус за езика на омразата в този парламент.

Продължаваме нататък. Други изказвания по Законопроекта за физическото възпитание и спорта? Не виждам. Закривам разискванията.

първо и второ четене да бъде максимален

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! На основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля за

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Предлагам процедура за допускане в залата. На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля в залата да бъде допусната госпожа Амелия Гешева заместник-министър на културата.

„Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2017 г. и приет на първо гласуване на 23 ноември 2017 г.“.

По § 1 е постъпило предложение от народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева и Емилия Милкова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: В Министерството на културата се води регистър на народните читалища и на читалищните сдружения по ред, определен с наредба на министъра на културата. Регистърът е публичен, поддържа се в електронен вид, като достъпът до него е свободен и безплатен, включително онлайн, в машинночетим формат.“ Алинеи 3 и 4 се изменят така: „(3) В 7-дневен срок от вписване на читалището или на читалищното сдружение в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел читалищното настоятелство или управителният орган на читалищното сдружение подава заявление за вписване по регистъра по ал. 1. Към заявлението се прилагат данните по ал. 2, уставът на читалището или читалищното сдружение, а за сдруженията — и списък с членуващите в тях читалища. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. (4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 3 извършва вписване и издава удостоверение за вписване в регистъра или отказва вписване.

По § 2 е постъпило предложение от народния представител Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В срок три месеца от влизането в сила на този закон министърът на културата издава наредбата по чл. 10, ал. 1“. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване подкрепеното от Комисията наименование на подразделението и § 2,

По § 1 има предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата осигурява условия за приемане на документи и заявления, подавани за вписване в регистъра по чл. 10, по електронен път“.

Колеги, времето за днешното пленарно заседание се изчерпи. Утре – редовно пленарно заседание в 9,00 ч. Закривам заседанието.